Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Ovim Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu s konačnim prijedlogom zakona sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2010. godine kojim se središnja tijela državne uprave zadužuju izraditi prijedloge izmjena i dopuna zakona iz upravnih područja u okviru utvrđenog djelokruga rada i usklađivanje sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku usklađuju se odredbe Zakona o doplatku za djecu sa Zakonom o općem upravnom postupku. Također, Nacrt prijedloga zakona usklađen je sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom Vijeća od 29. travnja 2004. godine o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica i kao osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita i o sadržaju dodijeljene zaštite. Prema Nacrtu prijedloga zakona pravo na doplatak za djecu kao dio sustavnih obiteljskih potpora mogu ostvariti azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom. Nadalje, izmjene i dopune Zakona o doplatku za djecu vezane su i uz druge zakonodavne propise Republike Hrvatske koji su s vremenom od donošenja ovog zakona stupili na snagu, te uz odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, Nacrt prijedloga zakona sadrži usklađene sa odgovarajućim odredbama Zakona o općem upravnom postupku usklađene sa Zakonom o porezu na dohodak, usklađene sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom Vijeća, a vezano uz omogućavanje azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom kao i članovima njihovih obitelji ostvarivanje prava na doplatak za djecu sukladno Zakonu o azilu usklađene sa odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske kojim se ukida odredba članka 55. Zakona o socijalnoj skrbi na koju se poziva Zakon o doplatku na djecu kod utvrđivanja težih smetnji u razvoju djeteta. Osim prethodno navedenog ovim izmjenama i dopunama osigurava se jača povezanost resornih tijela i nadležnih službi u razmjeni podataka bitnih za odlučivanje o pravu na doplatka za djecu kao i odgovornost za učinjene prekršaje. Predložene izmjene Zakona o doplatku za djecu ne traže osiguravanje dodatnih sredstava u državnom proračunu. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora na 39. sjednici održanoj 13. svibnja raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske 14. travnja. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmetno izvješće kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu osigurava veća pravna sigurnost korisnika doplatka za djecu, omogućuje povezanost resornih tijela i nadležnih službi u razmjeni podataka bitnih za ostvarivanje doplatka, usklađuje sa Zakonom o upravnom postupku, odnosno drugim zakonima bitnim za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Također je istaknuo da se zakon usklađuje sa Direktivom Vijeća Europske unije kojom se osiguravaju prava i status državljana treće zemlje ili osobe bez državljanstva u području ostvarivanja doplatka za djecu. Članovi odbora u kratkoj raspravi podržali su donošenje izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu koji će omogućiti veću i adekvatniju pravnu sigurnost korisnika doplatka za djecu. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Doplatak za djecu u Hrvatskoj kao što je zakonom propisano jest namijenjen za uzdržavanje i odgoj djece. Korisnik doplatka je roditelj ili druga osoba koju određuje zakon, a u interesu je korisnika i djece da se prizna to pravo, realizira onog trenutka kada je i ostvareno. Na taj način zakon se usklađuje sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Korisnik se i dodatno štititi, jer se isplata uređuje putem banaka, a čime se ovo pravo izuzima od ovrhe i jamči njegovu svrhu. Zakon osigurava i veću pravnu sigurnost korisniku, povezanost resornih tijela i nadležnih službi kod nužne razmjene podataka. Podaci su važni za ostvarivanje prava i usklađenost s drugim propisima, a koji su ključni pri ostvarivanju prava na doplatak za djecu. Ove su izmjene usklađene sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama koje regulira pravo na dopust ili rad sa skraćenim radnim vremenom radi njege djeteta sa težim smetnjama. Tu je i nova odredba. Ona osigurava lakšu primjenu zakona po zahtjevima za dječji doplatak za djecu s teškoćama u razvoju. Zakon je usklađen i sa odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske kojim se ukida odredba članka 55. Zakona o socijalnoj skrbi kod utvrđivanja težih smetnji u razvoju djeteta, pa će takvom djetetu pripadati pravo na dječji doplatak do kraja godine u kojoj ono navršava 27 godina života. Novina je da će dječji doplatak takvo dijete ostvariti temeljem mišljenja tijela za vještačenje Zavoda za zdravstveno osiguranje prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Ovaj zakon usklađen je i sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno Direktivom Vijeća, a vezano uz omogućavanje azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom kao i članovima njihovih obitelji pravo na doplatak za djecu sukladno Zakonu o azilu. U proračunu ove godine podsjetit ću samo za doplatak za djecu osigurano je oko 2 milijarde kuna, a sredstva za rodiljne i roditeljske potpore veća su za 50 milijuna kuna. Podsjetit ću na još jedan podatak da je primjerice 2003. godine rođeno 39000 djece, a broj novorođene djece prošle godine bio 44401 dijete zahvaljujući pronatalitetnoj politici Vlade Republike Hrvatske. Što se tiče doplatka za djecu, prema podacima za travanj 305 tisuća 445 djece ili 160 tisuća 960 korisnika koristilo je doplatak za djecu, odnosno dobilo doplatak za djecu što je izraženo u iznosima preko 110 milijuna kuna, sve je to prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, s konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa,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 Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, pa u tom smislu zakon prati i izjava o usklađenosti zakona sa zakonima i aktima Europske unije Pravo na doplatak za djecu regulirano je Zakonom o doplatku za djecu iz 2001. godine, sa zadnjom izmjenom, odnosno promjenom u 2008. godini. Zakon se temelji na načelima socijalne osjetljivosti, i time predstavlja izuzetno važan dokumenat socijalne politike. Zakonom su regulirani uvjeti za korisnike dječjeg doplatka, koje između ostaloga čine visina primanja po članu kućanstva, državljanstvo, te srodnički ili skrbnički odnos sa djetetom. Prema zakonu doplatak za djecu može ostvariti stranac koji ima odobren stalni boravak na području Republike Hrvatske. Pravo na doplatak ostvaruju i korisnici koji skrbe o djeci s težim smetnjama u razvoju. Od zadnje promjene zakona, dakle 2008. godine, u Hrvatskoj su doneseni brojni novi zakoni i propisi koji sada stoje u suprotnosti s nekim odredbama ovoga zakona, ili otežavaju primjenu pojedinih članaka. Usklada sa Zakonom o općem upravnom postupku ide preko utvrđivanja nadležne javne ustanove za provedbu postupka ostvarivanja prava na doplatak, pa do žalbe i nivoa gdje se ona rješava. Usklađivanje sa Zakonom o azilu, u zakon se uvode kao mogući korisnici doplatka za djecu azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom sa članovima obitelji. Po ovom prijedlogu zakona eliminiraju se teškoće za djecu s teškoćama u razvoju tako da će oni moći ostvariti pravo na dječji doplatak, i na osnovu mišljenja ovlaštenog povjerenstva Zavoda za zdravstveno osiguranje, a oštećenje ili bolest koja je nastala prije navršene 18. godine, ukida se kao kriterij, te se regulira pravo na dopust i skraćeno radno vrijeme radi njege djeteta. Što sve čini dohodak korisnika dječjeg doplatka, usklađeno sa Zakonom o porezu na dohodak, i Zakonom o obveznim doprinosima. Precizira se način isplate dječjeg doplatka, i što i na koji način postupati u situaciji smrti korisnika dječjeg doplatka. tko ima obveze i ovlasti u smislu traženja provjere i dostave svih podataka koji utječu na odluku o dodjeli dječjeg doplatka. U nastavku zakon predviđa i kazne za prekršitelje zakona. Klub HNS-a, HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona, ali ovdje moram iznijeti generalnu primjedbu na sve ove zakone koji se usklađuju prije svega sa zakonom o općem upravnom postupku. Naime ovdje je danas rečeno, mislim da se kolega Lesar divio brzini kojom se usklađuju, odnosno donose te usklade, mi naprotiv u klubu HNS-a, HSU-a držimo da je nedopustivo dugo vrijeme potrebno da bi se uskladilo, obično se radi od 3 do 5 članaka. Posebno to ističem ovdje kod ovog zakona koji govori o doplatku za djecu. Kod tog zakona uređeno je 13 članaka. Ja pitam, kome je potrebno više od 6 mjeseci, naime Vlada je sama sebi zadala rok, 6.10. prošle godine dali su si po svom zaključku rok od 6 mjeseci za usklađenje sa zakonima koji su novodonešeni. Dakle iscurio je taj rok. Drugo važnije pitanje od ovoga je tko će snositi odgovornost za neprimjenu pozitivnih pomaka u, posebno u ovom zakonu? Eto očekujem da će mi državni tajnik dati odgovor na ova pitanja, a budući da se radi zaista o pozitivnim pomacima kod ovog zakona, klub HNS-a, HSU-a će podržati Zakon o doplatku za djecu. Zahvaljujem. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegica Hursa je netočno ustvrdila da je ovaj zakon usklađenje samo sa Zakonom o općem upravnom postupku, jer ovih 13 članaka kolegice Hursa netočno ste rekli, a uvodu ste istakli sa kojim se sve zakonima usklađuje. I netočno ste rekli za odluku Vlade 6.10. prošle godine je utvrđeno da se uskladi sa Zakonom o općem upravnom postupku, a nikako sa svima drugima, i zbog toga upravo kod ovog zakona treba pohvaliti predlagatelja koji je iskoristio obvezu da usklađenja sa Zakonom o općem upravnom postupku da uskladi i sa svim onim drugim izmjenama koje su se pokazale nužnima. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, dječji doplatak je jedna od mjera ili jedno od prava u okviru socijalne i obiteljske politike koje se u modernim koncepcijama smatra jednim od najboljih ili najkvalitetnijih oblika potpore, koja se uopće obitelji može dati, i stoga svaka promjena i svako dodirivanje ili doticanje ovoga zakona zahtjeva posebnu pozornost. Da kolegica Glavak nije spomenula aktualni podatak o tome da imamo 305 tisuća i 405 korisnika dječjeg doplatka, ja ne bih rekao nešto drugo. djece primatelja dječjeg doplatka je skoro u broj identičan sa onim od prije 10 godina. U međuvremenu 2001. godine smo donijeli Zakon o dječjem doplatku kojim smo proširili pravo djece jer je to pravo djeteta, proširili pravo i povećali obuhvat djece dječjim doplatkom na gotovo 550 tisuća djece u Hrvatskoj. U ovih 8, 9 zapravo skoro 10 godina od tadašnjeg proširenja prava djece na dječji doplatak taj broj je zbog neusklađivanja cenzusa padao sve više da bismo došli evo na ovih ponovno žalosnih 304 tisuće, odnosno 305 tisuća korisnika dječjeg doplatka. Dakle, ne samo da nismo povećali obuhvat nego se on drastično smanjio, gotovo vidimo za jednu trećinu u odnosu na stanje koje smo imali od prije 8 godina. To nije dobro zato što su potpore obitelji kroz dječji doplatak kao i kroz porezne olakšice jedan od najefikasnijih mehanizama da se spriječi siromaštvo uopće u društvu, a posebno ta socijalno najugroženija skupina, a riječ je o djeci. Što se tiče samoga zakona i ovih triju izmjena koje su u njemu date naravno da pozdravljamo svaku promjenu koja ide u smislu smanjenja, da kažem narodskim jezikom gnjavaže ljudi i nepotrebnog maltretiranja kao što je riječ u slučaju članka 12. Zakona o doplatku na djecu i da podržavamo ovu izmjenu jer doista nema razloga da se utvrđivanje invalidnosti ili tjelesnog oštećenja i kod onih koji su stariji od 18 godina ako dakle je nastupilo da se dodatno utvrđuje i da se na taj način izlažu sasvim nepotrebno tim postupcima koji su uostalom i skupi, imaju svoju cijenu. Isto tako uključivanje u mogućnost stjecanja prava na dječji doplatak azilantima i svima nositeljima ili onima koji se nalaze u statusu supsidijarne zaštite je također usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i europskim normama. Ali, još jedna potvrda i upozorenje svima nama da su socijalna prava koja se inače smatraju pravima treće generacije, dakle iza onih ljudskih prava, iza građanskih i političkih prava, da i socijalna prava sve više prekoračuju nacionalne granice i počinju se smatrati općim, univerzalnim pravom kao što je to slučaj recimo sa pravom na dječji doplatak. Istina, rezolucije Vijeća Europe predviđaju primjenu nacionalnog zakonodavstva, ali gotovo sva nacionalna zakonodavstva, ne gotovo, sigurno sva nacionalna zakonodavstva u Europi imaju ili poznaju institut dječjega doplatka. U redu je dakle da i azilanti, odnosno osobe u statusu supsidijarne zaštite imaju ta prava. Bilo bi dobro imati na umu da prilikom utvrđivanja svakog socijalnog prava u Hrvatskoj moramo imati znači na umu i činjenicu da će se ta socijalna prava odnositi i na strance koji dođu i imaju boravak u Hrvatskoj i na azilante. Dakle, sve one koji se nađu u Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi da su ta prava nedjeljiva i da ona nisu ekskluzivna prava samo hrvatskih državljana. Dakako, to isto tako znači da će i hrvatski državljani ukoliko se nađu u nekoj od zemalja EU po načelu reciprociteta, ili ne samo reciprociteta nego dakle europskih europskih vrijednosti sadržanih u deklaracijama i direktivama Vijeća Europe biti dostupna i našim državljanima. To je dobro imati na umu kod donošenja svakog zakona. Dozvolite sada samo nekoliko riječi o onome što držim posebno spornim u prijedlogu ovoga zakona iako ne bih krivnju mogao i odgovornost za tu mangupariju, da tako kažem, adresirati na nadležno ministarstvo predlagatelja ovog zakona nego na jedno drugo ministarstvo. Naime, molim vas, mi ćemo sada ukoliko se ovaj zakon i ovakav prijedlog zakona usvoji, poslati sljedeću poruku građanima Hrvatske: svi vi koji radite i ostvarujete nekakvu plaću kod poslodavca za rad teško, fizički, kako god hoćete, ćete biti u sustavu da vam se ta vaša plaća koju ste tako teško zaradili uzima kao osnovica za dodjelu prava na dječji doplatak. Svi vi koji imate novac i koji ste ostvarili dohodak od dividende na primjer vas nitko za taj novac i tu zaradu i taj dohodak neće pitati i vi ćete imati pravo na dječji doplatak, oni prvi neće ukoliko on prelazi određeni iznos. Šaljemo poruku, svi vi koji ste zaradili svoju mirovinu ako ona prelazi određenu svotu nećete imati pravo na dječji doplatak. Ali svi vi koji imate primjerice udjel u dobiti ćete imati pravo na dječji doplatak. Svi vi koji ostvarujete svoja prava dakle temeljem rada, bilo sadašnjega, bilo prošloga možete biti isključeni iz ostvarivanja ovoga prava, ali eksplicitno se u ovome zakonu navodi da oni koji znači imaju dohodak od dividende, od udjela u dobiti kamata i dohodak po osnovi osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, znači svi oni koji imaju pare da uplaćuju i dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje njima se prihod, dohodak koji na taj način ostvaruje ne računa i ne ide u imovinski, odnosno dohodovni cenzus koji je potreban za ostvarivanje prava na dječji doplatak. To je loša poruka, to je nesocijalna poruka. Ja ne sporim pravo vladajućoj stranci koja je predlagatelj ovoga zakona da zastupa interese onih koji imaju pare stečene od dobiti, od dividende, od kamate, od dobroga unovčavanja svoje imovine itd., ja to ne dvojim i ne dovodim u pitanje. to nije interes 99% građana ove zemlje. Predlagatelj kaže mi ništa ne radimo samo se usklađujemo sa Zakonom o dohotku, samo u usklađujemo ovaj Zakon sa Zakonom o dohotku, iako moram reći ne znam zašto bi Zakon o dohotku bio stariji od ovoga Zakona. Zašto bi bio stariji. U ovom slučaju ja nisam siguran čak niti formalno pravno da je ovo usklađivanje nužno potrebno, moguće je na poseban na poseban način reći, iako to zakon o dohotku ne utvrđuje kao dohodak da to ipak jeste dohodak inače diskriminiramo ljude koji u ovoj zemlji nešto rade. Inače u Hrvatskoj je porezu izloženo jedino rad, progonu po svim osnovama jedino onih koji nešto rade, to su zastrašujuće poruke koje ovakvim malim zakonima, malim člancima šaljemo našoj javnosti i našim građanima. Vrlo sam sumnjičav kada je riječ o nakanama kada je riječ o nakanama zakonodavca odnosno predlagatelja kada ide sa ovakvim prijedlozima. Mislim da bi manje cinizma manje cinizma u našem političkom životu bilo poželjnije iako se nema para, ako se nema novaca da se neko socijalno pravo ostvari puno je poštenije reći da novca nema, nego da se na jedan diskriminativni način način postavljamo i to posebno u ovako osjetljivim područjima kada je riječ o doplatku za djecu. Evo, uz ove ozbiljne primjedbe tek ćemo se dogovoriti da li ćemo podržati ovaj Zakon ili ćemo se suzdržati od potpore ovakvom prijedlogu.

Upozorio je s pravom na jedno duboko socijalnu nepravednu odredbu, ali ako Sabor usvoji ovaj Zakon nećemo poslati samo poruku nego ćemo ozakoniti činjenicu da radniku kojemu plaća prijeđe cenzus od 10 kuna neće imati pravo na dječji doplatak, a netko tko ostvari dobit od 50 tisuća kuna će imati pravo na dječji doplatak. Kada bi bilo samo slanja poruke, lako zato, ali ovaj prijedlog zakona, ako bude usvojen ozakonit će socijalnu nepravdu koja je predložena u ovom zakonu. Klub zastupnica HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici i gospodine državni tajniče. Često čujemo od roditelja da kažu mala djeca su mala briga, velika djeca su velika briga. Naravno ne odnosi se to samo na financijske troškove ali zasigurno da osim što su djeca velika radost razumljiva je potreba roditelja da svojoj djeci pruže najbolje od potrepština pa do obrazovanja kako bi na na neki način poboljšali i povećali mogućnosti za bolji život. I sve to košta. Kriza koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku u mnogočemu je utjecala na život Hrvatskih građana pa tako i djece. Na žalost čula su se upozorenja da se upravo kriza najviše odražava na najranjivije skupine društva u koje svakako ulaze i djeca. Ukoliko roditelj ostane bez posla i posljedično tome bez prihoda to će se odraziti i na dijete za čije potrebe će ostati manje novca. Danas raspravljamo o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu i normalno da bi svatko razuman volio kada bi danas raspravljali o tome da se upravo iznos doplatka povećava. NO, ipak dobro je da država skrbi o najmlađima a jedan od instrumenata poboljšanja kvalitete života djece je dječji doplatak. Doplatak za djecu kao oblik novčanog primanja roditelja, posvojitelja, skrbnika, očuha, maćehe, bake, djeda ili osobe koja je temeljem rješenja nadležnog tijela dijete dobila na odgoj i čuvanje, svojevrsna je novčana potpora za uzdržavanje i odgoj djece, te ostvarivanje tog prava propisano zakonom o doplatku za djecu. Zakon se temelji na načelu socijalne osjetljivosti, znači pružanju potpore korisnicima, sa uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak po članku kućanstva ostvaren u prethodnoj godini ne prelazi iznos 50% proračunske osnovice. Zakonom je također kao uvjet za ostvarivanje prava na dječji doplatak propisano hrvatsko državljanstvo u trajanju od 3 godine neprekidno zajednica življenja korisnika i djece Za koju se ostvaruje pravo na doplatak, godine života djeteta i redovito školovanje ali najduže do navršene 19. odnosno 21. godine života kao i odgovarajući srodnički i drugi odnosi. Doplatak za djecu u Hrvatskoj može ostvariti i stranac koji ima odobren stalni boravak na njenom području kao i korisnici za djecu sa težim smetnjama u razvoju utvrđenim prema propisima o socijalnoj skrbi i to bez utvrđivanja dohodovnog cenzusa do kraja kalendarske godine u kojoj to dijete završava 27 godina života. Budući da je u ostvarivanju ovog potonjeg propisana dvojnost u primjeni korisnika koji je to pravo ostvarivao do 31. prosinca 2001. godine ima pravo na doplatak za dijete sa težim oštećenjima zdravlja i nakon navršene 27. godine njegovog života a da će Hrvatska danom pristupanja Europskoj uniji biti obvezna koordinirati sustav socijalne sigurnosti u koji spada i dječji doplatak, potrebno je Zakon o doplatku za djecu prilagoditi takvom sustavu. U međuvremenu je došlo do donošenja novih Zakonskih propisa uz koje je vezana primjena ovog Zakona. Primjerice donesen je Zakon o azilu te stoga je potrebe ovog Zakona potrebno uskladiti sa direktivom o minimumu standarda koje države članice trebaju implementirati u svoje zakonodavstvo u smislu povoljnijih odredbi za državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje zahtijevaju međunarodnu zaštitu. Dopunom članka 7. tako se kao mogući korisnici doplatka za djecu navode azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom kao i članovi njihovih obitelji. Poteškoće u dosadašnjoj primjeni zakona nastale su i donošenjem Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u dijelu koje se odnosi na zahtjeve za priznavanje prava na doplatak za djecu s teškoćama u razvoju kao i zbog odluke Ustavnog suda kojom je odredba članka 55.

teškoće u primjeni Zakona o doplatku za djecu po zahtjevima za priznavanje prava na doplatak za djecu s teškoćama u razvoju se otklanjaju a omogućit će se i ostvarivanje prava na doplatak za djecu s teškoćama u razvoju i na osnovi mišljenja ovlaštenog povjerenstva Zavoda za zdravstveno osiguranje koje se donosi prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama čime se korisnici i njihova djeca neće nepotrebno izlagati dodatnim postupcima i troškovima radi utvrđivanja već utvrđenog zdravstvenog stanja djeteta. Uz to je zakon potrebno uskladiti s odredbama Zakona o dohotku kako bi se jasnije definiralo što se smatra dohotkom korisnika, a donošenjem Zakona o općem upravnom postupku pojedine odredbe Zakona o doplatku došle su u koliziju s tim propisom te je to potrebno uskladiti s obzirom da je ta mjera i nužna zbog ispunjavanja mjerila u području poglavlja 19 - Socijalne politika i zapošljavanje, te poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava. Donošenjem ovog zakona osigurat će se veća pravna sigurnost korisnika doplatka za djecu usklađena sa Zakonom o općem upravnom postupku, povezanost resornih tijela i nadležnih službi u razmjeni podataka bitnih za odlučivanje o pravu na doplatak, kao i usklađenost sa drugim propisima koji su ključni za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, te će stoga Klub zastupnika HSS-a podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

Hrvatski sabor odnosno većina u Hrvatskom saboru na čelu sa HDZ-om donosi niz donosi niz zakona po hitnoj proceduri, ne radi usklađivanja sa pravnim stečevinama, zakonodavstvom EU nego isključivo radi skorašnjih izbora, radi skorašnjeg referenduma o ulasku u EU i radi obmanjivanja javnosti. Stanje u Hrvatskoj govori u korist svega izrečenog, obzirom da od ovakvog dječjeg doplatka jedno normalno hrvatsko dijete ili dijete hrvatskog građanina ne može preživjeti ni 5 dana, da od jedne normalne hrvatske mirovine jedan umirovljenik ne može preživjeti 7 dana i od jedne normalne hrvatske plaće ne računajući ove naše saborske, jedan normalan hrvatski radnik koji nije sudjelovao u pretvorbi i privatizaciji, koji ne želi čekati da zločin iz pretvorbe i privatizacije i ne može ili nema razloga to čekati, ne mogu zastarjeti, ne može preživjeti 10 dana, jedna prosječna hrvatska obitelj koja ne može sa svojim primanjima preživjeti 15 dana. Ovaj zakon nije pisan njima u korist nego je pisan isključivo iz razloga budućih i skorašnjih izbora. Međutim bez obzira na sve izrečeno, svi hrvatski zakoni moraju biti temeljeni na Ustavu kao što i ova rasprava mora biti temeljena na Poslovniku koji je usvojio ovaj Hrvatski sabor koji se nekom ne sviđa, a nekom se sviđa, ali on mora biti jednak i za zastupnike pa i za predsjedavajuće ove sjednice. Ustavni sud, dakle ja govorim i ne odlazim od ove teme, obzirom da je ovo zakon koji mora biti temeljen na Ustavu RH, Ustavni sud RH u sastavu Jasna Omejec, predsjednica, te suci Mato Arlović i ja sam vas čuo, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica BAnić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić stvarno on ovdje završio, Aldo RAdolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović na temelju svojih ovlasti za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskog sabor o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti propisani člankom 128., alinejom 5. Ustava RH i člankom

nije tema, ni u kakvoj vezi nije tema jedno izvješće

Dakle, vi ste između ostalog prekršili cjelokupni ovaj POslovnik jer me prekidate i jer ne želite saslušati ovo što ja želim reći. A to je itekako vezano itekako vezano sa donošenjem izmjenama i dopunama Zakona o doplatku na djecu, jer svaki zakon gospodine predsjedavajući mora biti usuglašen sa Ustavom osim u nekim državama gdje je cjelokupna diktatura. Ja se nadam da vi niste diktator, nego ste vi jedan demokratski predsjednik, odnosno potpredsjednik Hrvatskog sabora. Prema tome, dopustite mi da završim. Dakle, sve dok ovaj Hrvatski sabor ne provede raspravu, jer očigledno je potpredsjednik tako raspoložen da će mi oduzeti riječ, pa ću završiti sa ovim izlaganjem, sve dok Hrvatski sabor ne provede raspravu

Ali građani će nama svima dati, ili zelene ili žute ili crvene kartone. To morate bit svjesni. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Toga smo mi svi savršeno svjesni. Osim onih koji ne mogu biti svjesni.

Ako se sjećate, izrekao sam vam mjeru udaljenja sa sjednice. … /Upadica se ne razumije./… Ako to ne učinite odmah onda ću vam izreći u dvostrukom trajanju tu mjeru udaljenja sa sjednice. Sada prekidam sjednicu dok se ta mjera ne